Prijedlog pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ureda Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Predlagatelj: Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa Povjerenstvo je na temelju Zakona o sprječavanju sukoba interesa o obnašanju dužnosti dostavilo ovaj prijedlog pravilnika Hrvatskom saboru na prethodnu suglasnost. Prijedlog akta primili ste poštom. Raspravu je proveo Odbor za zakonodavstvo. Vlada je dostavila svoje mišljenje. Predsjednik povjerenstva Mate Kačan će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane dame i gospodo zastupnici. Dopustite mi da ukratko uvodno obrazložim prijedlog pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ureda Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. U cilju efikasnije borbe protiv korupcije, unapređivanja pravnog i institucionalnog okvira za učinkovito i sustavno suzbijanje korupcije, te osiguravanja veće samostalnosti rada Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, a vezano uz predviđene ciljeve i mjere akcijskog plana uz strategiju suzbijanja korupcije, potrebno je izvršiti osamostaljivanje stručne službe povjerenstva, te izvršiti jačanje stručno administrativne podrške rada povjerenstva donošenjem pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ureda Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. Člankom 16. stavak 5. Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti, propisano je da Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa ima svoju stručnu službu koja se osniva za obavljanje stručnih poslova iz djelokruga rada povjerenstva, te administrativnih i tehničkih poslova, čije obavljanje omogućava redovito i nesmetano djelovanje povjerenstva. Donošenje pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ureda povjerenstva, uz prethodnu suglasnost Hrvatskog sabora, predstavlja konstitutivni čin izdvajanja ureda povjerenstva iz stručne službe Hrvatskog sabora, što bi bio čin potpunog osamostaljivanja ureda povjerenstva, koje je i do sada bilo potpuno samostalno u procesu odlučivanja i donošenja odluka. Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa na svojoj 11. sjednici održanoj 17. veljače 2010. godine jednoglasno donijelo zaključak o utvrđivanju prijedloga pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ureda Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, te je sukladno članku članku 16. stavak 7. zakona uputilo isti Hrvatskom saboru na prethodnu suglasnost. Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu stručne službe povjerenstva uređuju se unutarnje ustrojstvo i način rada stručne službe, utvrđuju se radna mjesta i opis poslova, točan broj državnih službenika, stručni i drugi uvjeti potrebni za raspored na radna mjesta i sistematizacija radnih mjesta u uredu povjerenstva. Sam naziv stručne službe povjerenstva određen je člankom 20. stavak 3. Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti, koji glasi Ured povjerenstva. Akcijskim planom u strategiju suzbijanja korupcije iz 2008. godine a zbog povećanja opsega poslova predviđeno je kadrovsko ojačanje za 4 nova djelatnika ureda povjerenstva, u cilju stručno administrativne podrške u radu povjerenstva. Stoga je dostavljenim pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu ureda povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa predviđeno upravo 8 radnih mjesta. Pravilnikom su detaljno opisani poslovi koji će službenici na predviđenim radnim mjestima u uredu povjerenstva obavljati, pa ih ja sada ovdje ne bih ponovno nabrajao. Što se pak tiče financijskih sredstava za rad povjerenstva, ista će se osigurati preraspodjelom već osiguranih sredstava s pozicije Hrvatskog sabora, na poziciju Ureda Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. Također, povjerenstvo će nakon osamostaljivanja ureda povjerenstva zbog racionalizacije i u cilju smanjenja troškova rada zatražiti od Ureda za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade RH obavljanje financijsko-planskih, računovodstvenih te sličnih poslova za potrebe ureda povjerenstva kao što je to već urađeno i za Državno izborno povjerenstvo, a sukladno čl. 1. i 2. Uredbe o Uredu za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade RH. Na kraju Na kraju želim istaći da u prelaznim i završnim odredbama predloženog pravilnika predviđeno da će se zatečeni službenici po dosadašnjem rasporedu na radna mjesta u povjerenstvu nastaviti s radom zbog stečenih iskustava i educiranosti na specifičnim i stručnim poslovima iz djelokruga rada povjerenstva te da će eventualna daljnja popuna predviđenih radnih mjesta biti izvršena isključivo premještanjem, odnosno na temelju internog oglasa postojećim državnim službenicima zbog zabrane novog prijama u državnu službu sukladno odluci Vlade RH te da s tim u svezi neće biti dodatnih troškova. Hvala vam svima na pozornosti i molim vas da dadete prethodnu suglasnost. Hvala. Hvala. Predsjednik Odbora za zakonodavstvo? Ne. Želi li predstavnik Vlade dodatno obrazložiti mišljenje? Ne. Otvaram raspravu. Klub zastupnika SDP-a, gospodin zastupnik Josip Leko. Izvolite. Hvala lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predsjedniče povjerenstva, predstavnici Vlade. Naime, 7 godina je prošlo od osnivanja, odnosno donošenja Zakona o sprečavanju sukoba interesa i osnivanje Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. A tek danas Hrvatski sabor donosi pravilnik kojim bi to tijelo osamostalio i učinio neovisnim o Vladi. Toliko o želji Vlade da tijelo koje je osmišljeno, kreirano i zakonom predviđeno da bude preventivno antikorupcijsko tijelo dovede do samostalnosti. Zaista smo bili efikasni u stvaranju uvjeta kako bi se na korupciju djelovalo preventivno, 7 godina. Drugo, što želim ovom prilikom reći u ime kluba, kaznena odgovornost ne eliminira sukob interesa. Ona, doduše, ne otklanja ni štetu, niti restituira društvene odnose, ona je samo osveta moćnika. A povjerenstvo je imalo za cilj i trebalo bi i dalje imati za cilj da u ime javnosti i pred javnošću kontrolira rad politike i političara da li svoju dužnost upravljanja javnim dobrima i javnim interesima ostvaruju u javnom interesu i da svoju dužnost ne povezuju sa osobnim ili grupnim privatnim interesima. S obzirom da je u prošlom mandatu za ovaj mandat HDZ-ova parlamentarna većina slušajući želje i potrebe svojeg tadašnjeg predsjednika Ive Sanadera umrtvila rad povjerenstva pa je i povjerenstvu dala kao znak moći batinu da može iznaći neke sankcije od 10 tisuća kuna, što sasvim sigurno većina onih koji su bili u sukobu interesa ili obavljajući nemarno obveze da javnosti podastru svoje statusno, materijalno stanje ili su, ne daj Bože, obavljajući javnu dužnost došli u sukob sa javnim interesima, većina onih rado prihvaća kaznu od 10 tisuća kuna da se ne izloži sudu javnosti. Mada je obavljanje političke javne dužnosti najvažniji sud javnosti. Dakle, naravno da će klub SDP-a poduprijeti samostalnost, formalnu samostalnost povjerenstva donoseći Pravilnik o izdvajanju službe povjerenstva iz saborske službe. Dakle, neće biti pod radnim nadzorom tajnika i predsjednika Sabora. Međutim, da bi povjerenstvo moglo zaista biti samostalno vratit ću se na ono što smo govorili, a smatram to sada i potrebno reći, da je vrlo važno da članovi povjerenstva ne budu zavisni od politike. Ako je zadaća povjerenstva da u ime javnosti kontrolira i saborske zastupnike, a je to mu zadaća, to mu je zadaća ex lege, po zakonu, onda je vrlo teško očekivati da će ti saborski zastupnici izdići se iznad svojih interesa štićenja svoje pozicije i pozicije svojeg kolege, barem u praksi tako je bilo. Dakle, treba se vratiti rasprava je li smisao povjerenstva u kazni ili u preventivnom djelovanju? I je li se samostalnost povjerenstva očituje ili omogućuje ili će se postići osnivanjem posebne službe ili osamostaljivanjem članova povjerenstva koji odlučuju o sukobu interesa? Dakle, da ne duljim, klub SDP-a će naravno poduprijeti donošenje pravilnika da se barem na formalnoj razini nakon 7 godina osamostali to povjerenstvo, ali sasvim sigurno možemo reći da onaj tko upravlja javnim dobrima mora zaboraviti privatni interes, osobni interes, grupni interes ili interes političke stranke, nije moguće osigurati dok u povjerenstvu većinu imaju vladajući i na toj većini grade potvrđivanje sukoba interesa. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika HDZ-a, gospodin zastupnik Krunoslav Markovinović. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine potpredsjedniče Povjerenstva za

smanjenja korupcije, u što se svi zaklinjemo, dobro je da Povjerenstvo bude izdvojeno da se makne ispod kišobrana Hrvatskoga sabora. Jasno da je želja i Vlade i nas da bude nulta tolerancija prema korupciji, da se pravni i institucionalni okvir sustavno suzbijanje korupcije kao i osiguranja potpune samostalnosti rada Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, treba potrebno izvršiti osamostaljenje stručne službe ali mi danas ovdje govorimo prije svega o djelatnicima. evo i predsjednik je sam rekao da bi trebalo po prijedlogu biti 8 djelatnika, dakle predstojnik Ureda povjerenstva, jedan izvršitelj, jedan tajnik povjerenstva, savjetnik u uredu povjerenstva, izvršitelja, administrativni tajnik predsjednika Povjerenstva jedan izvršitelj i stručni referent u Uredu Povjerenstva dva izvršitelja. Čisto malo za usporedbu da malo pogledamo kako to rade naši susjedi iz bivše nam države. Mogu vam reći da recimo u Srbiji oni imaju Agenciju za borbu protiv korupcije 59 zaposlenika, od toga 9 u odjeljenju za rješavanje sukoba interesa. U Crnoj gori 12 u komisiji za sprečavanje sukoba interesa, u Sloveniji 23 u čitavoj Komisiji, Komisija sprečavanje korupcije, ali 8 u sektoru za sprečavanje sukoba interesa. U BIH imaju 15 u odsjeku za provedbu Zakona o sukobu interesa, u Makedoniji opet imaju komisiju a dio te komisije je opet to povjerenstvo sa 9 zaposlenih, a na Kosovu također imaju 35 čitavoj komisiji 12 u sukobu interesa i objavi imovine dužnosnika. Kada već govorimo o radu odnosno pravilniku ali pomalo o radu proteklih godina, ne bih spominjao ali kolega Leko je potaknuo, treba reći da je priča počela 2004. godine. Bilo je 26 prijava sukoba interesa, 27 prijedloga i 14 ostalih akata, ukupno 67 i ukupno 67 neodrađenih predmeta, dakle nije odrađen ni jedan jedini predmet. Evo što gospodin Kapraljević kao predsjednik Povjerenstva potvrdio. U 2005. bilo je je 66 neodrađenih predmeta ali odrađenih 15 odluka i 14 mišljenja, dakle ukupno 29 odrađenih, 66 neodrađenih. U 2006. 16 odluka je donešeno i 8 mišljenja ukupno 24, a ostalo je 103 neodrađena predmeta. U 2007. imali smo 16 odluka i 8 mišljenja 44 neodrađena predmeta. od neodrađenih predmeta ostalo je 2 prijave sukoba interesa i 3 mišljenja koji su bili dani u postupak, donešeno 6 odluka i 15 mišljenja, dakle ostalo je nedovršenih 5 predmeta. I sada pogledajmo malo 2009. godinu, od neodrađenih u 2009. ostalo je pet prijava sukoba interesa i 5 prijava sukoba interesa koji su u radu, nije ostao ni jedan prijedlog za mišljenjima, ali je u 2009. Povjerenstvo donijelo 317 odluka dalo 40 mišljenja, dalo različite upute i naputke dužnosnicima donijelo Pravilnik o izmjenama dopunama pravilnika o ustroju i postupku, utvrdilo Prijedlog pravilnika o unutarnjem ustroju i postupku Ureda Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, uputilo inicijativu za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona, o sprečavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti. Dakle, i ovo je dokaz da se može raditi, ekipa koja je tamo, bez obzira na to s obzirom da ima dosta vanjskih članova koji su izabrani legalnim putem na natječaju, ne vidim da bi zapravo bio veći utjecaj vladajućih u odnosu na oporbu. Dakle, to je rađeno sa čini mi se 5 ili 6 djelatnika. Povjerenstvo prijedlog je u ovom Pravilniku da se poveća za još 2 djelatnika jer broj predmeta stvarno raste, dolazi sve veći broj predmeta, a posebno ono što je dobro u ovom što je povećan broj zahtjeva za mišljenjima. Što znači da se može i preventivno djelovati, jer ono što ono što zahtjev za nekim mišljenjem koje se tiče i drugih Povjerenstvo nastoji plasirati preko medija, i odnosno dati uputstva i drugima da ne dođu u sukob interesa. Sukoba ima i biti će ih, i mislim da Povjerenstvo ima pred sobom, imat će uvijek puno posla ali će doprinijeti raščišćavanju situacija, naime, bilo je dosta problematičnih stvari koje su se događale u prošlo vrijeme, jer nije bilo nekih načelnik stavova, mi smo to na Povjerenstvu odradili prošle godine, uzeli smo vrlo čvrst stav, posebno oko saborskih zastupnika i nekih djelatnosti koje su saborski zastupnici radili drugdje u svojim gradovima i općinama i mislim da tu više problema neće biti. Slažem se da se treba razgovarati bez obzira na to što ste rekli, nekakvi kazneni progon i slično, ako postoji sukob interesa, i to treba odraditi i jasno reći, evo sjednice su otvorene, interes je javnosti popriličan, jedino što je razumljivo da javnost nije previše zainteresirana za rad Povjerenstva ukoliko se ne radi o nekim zvučnim imenima. Pa smo primijetili da je broj novinara znatno veći i ostaju puno duže ako se spomene jedno ovako malo poznatije ime nekog političara odnosno ako radimo isključivo sa ostalima, onda nakon saznanja da nema ništa interesantno za medije onda odu vrlo brzo, što je zapravo šteta, jer teško je djelovati preventivno ako se ipak ne prenosi ono što smo htjeli reći. Evo, za sada toliko. Klub HDZ-a će podržati i vjerujem da će to napraviti i ostali. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika HNS-a gospođa zastupnica Danica Hursa. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Gospodine predsjedniče povjerenstva, kolegice i kolege. Pred nama prijedlog pravilnika u unutarnjem ustrojstvu Ureda povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa na koji zastupnici Hrvatskog sabora daju ili ne daju prethodnu suglasnost. Čuli smo već i ja ću ponoviti da se ovim prijedlogom pravilnika uređuje unutarnje ustrojstvo i način rada stručne službe, utvrđuju se radna mjesta i opis poslova, točan broj državnih službenika, stručnih i drugi uvjeti potrebni za raspored na radna mjesta. Istina je da se akcijskim planom uz Strategiju suzbijanja korupcije iz 2008. godine, a zbog povećanja opsega poslova predviđeno je kadrovsko ojačanje za 4 nova djelatnika. Istina je također da smo zadnjim izmjenama i dopunama Zakona o sprečavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti iz ožujka 2009. godine brisali odredbu zakona kojom je bilo propisano da stručne da stručne administrativne i tehničke poslove za potrebe povjerenstva obavlja Stručna služba Hrvatskoga sabora. Ja se pitam s obzirom na trenutak u kojem se zemlja nalazi, da li smo možda pogriješili brisanjem ove odredbe. Stoga mi u HNS-u predlažemo da se po ovom prijedlogu pravilnika probaju iznaći mogućnosti za manjim povećanjem broja djelatnika u radu Ureda povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. Evo probat ću pojasniti zašto predlažemo tako nešto. U godini koja je iza nas povjerenstvo je po ocjeni HNS-a dobro ili vrlo dobro odradili posao sa 5 zaposlenih djelatnika. Važno je za napomenuti da je 2009. godina bila godina u kojoj su djelatnici povjerenstva a i novoizabrani dužnosnici puno toga trebali naučiti jer su se mnogi po prvi puta susretali sa situacijama koje su ih mogle dovesti ili su ih dovele u sukob interesa. Ocjenjujemo da će u narednim godinama biti sve manje takovih situacija zbog iskustava koja smo stekli u prošloj i prethodnim godinama, kao zbog sve većih i dostupnijih mogućnosti informiranja, dakle radi se o svim oblicima elektroničkih i pisanih medija. I na kraju dopustite da spomenem svoj osobni slučaj. Nažalost zbog neumreženosti institucija koje vode računa o tome ja sam dospjela u medije kao dužnosnica koja je u sukobu interesa zbog ne predavanja imovinske kartice. Ja sam moju imovinsku karticu predala 2007. kao izabrana zastupnica Hrvatskog sabora i po izboru za dogradonačelnicu grada Oroslavlja, nisam smatrala potrebnim ponovno predati imovinsku karticu tim više što na toj kartici nije došlo do nikakove promjene. kažem neumreženosti došla sam u medije kao osoba koja nije ispunila svoju zakonski predviđenu obavezu. Uvođenjem OIB-a eto i ovom mojim primjerom ja se nadam da nitko u sljedećem postupku neće doći u takvu situaciju. I na kraju, članice i članovi, zastupnici kluba HNS-a dati će prethodnu suglasnost na prijedlog pravilnika u unutarnjem ustrojstvu Ureda povjerenstva za odlučivanje sukoba interesa. Hvala. Pojedinačna rasprava. Gospođa zastupnica Suzana Bilić-Vardić. Izvolite. **Bilić Ispričavam se. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine potpredsjedniče Povjerenstva za odlučivanju o sukobu interesa, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Pred nama je danas prijedlog pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ureda povjerenstava za odlučivanje o sukobu interesa koji je temeljem odredaba Zakona o sprečavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti na prethodnu suglasnost Hrvatskome saboru dostavilo Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa i na koji je Vlada Republike Hrvatske dala pozitivno mišljenje. Iako nam se na prvi pogled može činiti da je ova prethodna suglasnost na akt kojim se uređuje unutarnje ustrojstvo i način rada Ureda povjerenstva za za odlučivanje sukoba interesa puki tehničke prirode, ja bih ipak željela istaknuti da se ovim pravilnikom čini daljnje osnaživanje institucija Hrvatske države u borbi protiv korupcije na svim razinama. I zbog toga mi je drago što su moji prethodnici, odnosno sve kolege koje su govorile u ime klubova parlamentarnih stranaka u Hrvatskome sabor bile jednoglasne da će podržati prijedlog ovoga pravilnika. Ne znam zašto kolegi Leki koji je rekao da ovo sada prvi puta da Vlada pušta da se odvoji povjerenstvo ispod skuta Vlade. Ja mislim da to nije nikada bilo jer ovdje se radi o osamostaljivanju stručne službe koja radi za povjerenstvo i koja sada dobiva naziv Ured povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. Jedino što su do sada ljudi koji su obavljali te poslove, dakle stručne poslove za povjerenstvo, bili djelatnici Stručke službe Sabora. Pa po tome kolega Leko nikako nisu bili u nadležnosti Vlade. Činjenica da ovaj Visoki dom 2008. godine donio Strategiju borbe protiv korupcije. Tu strategiju je pratio i akcijski plan. Taj akcijski plan ove godine u ožujku 2010. godine Vlada je revidirala akcijski plan, smanjila ga u broju mjera, a povećala ga prema broju obveznika koji moraju postupati i moraju se uključiti u provedbu akcijskog plana Strategije borbe protiv korupcije i na taj način i na taj način pridonijela daljnjem jačanju i ovoga povjerenstva. Kolegica Hursa je rekla da smo možda pogriješili kada smo izbrisali iz zakona odredbu da više to ne rade djelatnici iz Stručne službe Sabora. Ja ne dijelim to mišljenje jer mislim da i ovaj način naprosto je jače osnaživanje i potpuno osamostaljivanje Ureda povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, gdje oni nisu više niti pod ingerencijom Stručne službe Sabora i u tome dijelu se slažem s onim što je kolega Leko rekao. Mislim da ovaj predloženi broj koji je bio zacrtan u prvom akcijskom planu, broj djelatnika povećanje za 4, istina je da je prošle godine stručna služba povećana i 2009. broji pet djelatnika i ja sam za to da ostane u ovome prijedlogu kako u prijedlogu pravilnika stoji da to bude osam djelatnika. Reći ću i zbog čega. Pa evo i u ovome revidiranome akcijskome planu predviđeno je da povjerenstvo, dakle ured povjerenstva zajedno sa predstavnicima Ministarstva uprave i Ministarstva pravosuđa rade edukacije po županijama i to ne samo za dužnosnike nego i za službenike. I smatram jasno ta edukacija treba biti trajna tako da senzibilizacijom i edukacijom mislim da će se smanjiti oni događaji u kojima je povjerenstvo imalo iskustvo prošle godine kada se poslije prvih lokalnih izbora pojavio veliki broj očito novih dužnosnika koje opet netko nije upoznao sa, iako smatram da svi koji ulaze na političku scenu i sami zbog sebe, a i njihove političke stranke koje ih ističu bi ih trebali upoznati sa odredbama Zakona o sprečavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti kako bi na vrijeme ispunili one obveze koje su zakonom za dužnosnike propisane. Pa smo mi evo i prošli mjesec, dakle u ožujku je povjerenstvo još uvijek pratilo popis onih dužnosnika bez obzira da li dužnost obnašaju profesionalno ili volonterski na lokalnim razinama, dakle jedinicama lokalne samouprave koji nisu ispunili svoju temeljnu zadaću, a to je dostaviti odnosno ispuniti imovinsku karticu dužnosnika i dostaviti je povjerenstvu. Upravo ovim edukacijama koje su na određeni način u suradnji sa povjerenstvom i bile već odrađivane i koje će do kraja ove godine pa onda i sljedeće biti provedene, nadam se da će edukacija službenika na lokalnim i područnim razinama pridonijeti, kao i informiranje javnosti, pridonijeti većem broju ljudi koji će biti upoznati, nema opravdanja ni sada za one koji nisu jer zakon postoji, sa odredbama ovoga zakona i da ćemo svi zajedno daljnjom senzibilizacijom javnosti znati prepoznati i izbjeći situacije koje nas dovode do sukoba interesa. A do tada će povjerenstvo i sa ovim brojem djelatnika, dakle sadašnjih 5 moći stručno i korektno odrađivati posao za Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa. Budući da su sredstva predviđena za osamostaljivanje i za ove djelatnike da se nalaze planirana na poziciji stručnih službi Hrvatskoga sabora, odnosno …/Govornica se ne razumije./… Hrvatskoga sabora, bit će potrebno izvršiti prenamjenu tih sredstava i prema onome što je rekao i predsjednik povjerenstva, ta sredstva će za ovu godinu biti dostatna. podržat ću Prijedlog pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ureda Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Replika, gospodin zastupnik Josip Leko. Izvolite. Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Ma radi javnosti kolegici Bilić Vardić. Mislim da preusko razumijevate pojam Vlade. Sami tvrdite da se povjerenstvo osamostaljuje, od koga, od vladajućih i od Vlade i od Sabora. Da je to tako, za vrijeme vladavine Ive Sanadera vladajuća većina, HDZ-ova parlamentarna većina izglasavala je sve što bi Ivo Sanader rekao u Saboru i poželio. Da je to tako, zato se i nalazimo u ovakvoj ekonomskoj krizi kao što je danas jer nije bilo kritičke distance prema Vladi, predsjedniku Vlade i predsjedniku Sabora. To jeste pokušaj osamostaljivanja od Vlade i od Sabora, od vladajućih, a još više je to zaboravljanje kako se ponašala parlamentarna većina. Odgovor na repliku. ovo što ste rekli za Vladu i ne odvaja se i ne osamostaljuje se povjerenstvo nego se osamostaljuje stručna služba koja sada dobiva naziv Ured Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. Kolega, ne slažem se s vama niti se mogu složiti da povjerenstvo nije bilo samostalno. Pa vi ste se evo sada ponovno vratili i znam u prethodnim mandatima da ste bili istaknuti član ovoga povjerenstva i cijenim vaše iskustvo koje u tome imate. Ja sam kratko i ne mislim da povjerenstvo nije samostalno. U povjerenstvu su zastupnici Hrvatskoga sabora iz stranaka koje su ovdje zastupljene i od neovisnih osoba, osoba koje su javnim natječajem imenovane kao članovi kao članovi povjerenstva. Prema tome, povjerenstvo je i do sada, pa nećete valjda negirati da je od 2003. godine povjerenstvo ne radi samostalno, stručne službe su do ovoga, vi imate pravo na svoje mišljenje, ja imam pravo na svoje mišljenje, dopustite da svoje izrazim. Prema tome, ovom izmjenom samo stručne službe se osamostaljuju u ured. Hvala lijepa. Gospodin zastupnik Emil Tomljanović, izvolite. **Tomljanović, Emil (HDZ)** Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Uvaženi predsjedniče povjerenstva, kolegice i kolege. Evo ja mislim da na samom početku treba kazati i uvodno treba reći zbog čega upravo danas donosimo ovaj pravilnik i naročito vezano za to pojedinih rasprava koje smo imali prilike čuti dosad. potrebu za donošenjem Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ureda Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa pronalazimo u prvom redu u posljednjim izmjenama i dopunama Zakona o sprečavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosnika iz ožujka 2009. godine. Pojednostavljeno kazano, izmjena zakona izmjena zakona je uvjetovala da se postojeći pravilnik promijeni odnosno da u saborsku proceduru na ovaj način u smislu davanja prethodnog mišljenja, odnosno prethodne suglasnosti dobijemo danas na klupe i ovaj akt i da o njemu naravno raspravljamo. Naime, spomenutim zakonom brisana je odredba kojom je bilo propisano da stručne, administrativne i tehničke poslove za potrebe samog povjerenstva obavlja Stručna služba Hrvatskoga sabora. I sad shodno izloženom potrebno je dakle na novi način urediti unutarnje ustrojstvo, tim više kako bi se omogućilo Uredu povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa i to temeljem zakonskih odredbi, dakle kao samostalnoj stručnoj službi povjerenstva u prvom redu dakle na bolji način, na kvalitetniji način obavljati stručne i administrativno-tehničke poslove a sve sa ciljem daljnjeg nesmetanog rada i djelovanja povjerenstva. Sve to naravno treba sagledavati i u okviru članka 16. citiranog zakona kojim je jasno propisano da Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa ima svoju stručnu službu, ponavljam svoju stručnu službu, a koja se osniva za obavljanje stručnih poslova iz djelokruga rada povjerenstva, te administrativnih i tehničkih poslova čije obavljanje omogućava redovito djelovanje povjerenstva. Što se tiče konkretnih odredbi ovog pravilnika mislim da je potrebno istaknuti da se samim pravilnikom uređuju u prvom redu unutarnje ustrojstvo i način rada, nadalje radna mjesta i uz radno mjesto opis poslova. Točan broj državnih službenika jer i to je obveza iz ovog zakona kog sam spominjao i naravno stručni i drugi uvjeti potrebni za raspored na ta, dakle odgovarajuća radna mjesta. Od ostalih odredbi samog pravilnika potrebno je naglasiti da su razrađena pitanja koja se odnose na radna mjesta u okviru Ureda povjerenstva, a koja se odnose na predstojnika ureda, tajnika povjerenstva, savjetnika, administrativnog tajnika i stručnog referenta, a za naglasiti je i da su pravilnikom posebno razrađena pitanja, prava i dužnosti državnih službenika u okviru njihovog rada ali u samom uredu povjerenstva. Naravno da smo uz ovaj prijedlog pravilnika dobili i mišljenje Vlade Republike Hrvatske iz kojeg bih izdvojio i mislim da je to bitno naglasiti onaj segment ili onaj pasos gdje se Vlada referira vezano za novčana sredstva koja je potrebno osigurati u državnom proračunu, a sve u smislu da ovaj usudio bih se kazati model profunkcionira. Dakle, treba ukazati na činjenicu da u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2010. godinu nisu osigurana sredstva za rad ureda povjerenstva. Međutim, rješenje treba tražiti, odnosno treba ga naći i ja ne sumnjam da će to biti upravo tako. Dakle, osigurati preraspodjelom sredstava s pozicije Hrvatskog sabora na poziciju ureda povjerenstva. I zaključno evo ja bih kazao da danas u krajnjoj liniji nije tema, nije točka dnevnog reda ili raspravljanje ili izvješće o radu samog povjerenstva, mada se dakako i o tome može raspravljati, nego smo evo kao saborski zastupnici u prilici raspravljati o jednom pravilniku kao aktu koji treba donijeti temeljem prihvaćenih zakonskih rješenja. I ja ne sumnjam u to da će upravo ovaj pravilnik, dakle ne samo osamostaliti stručnu službu samog povjerenstva nego da će u mnogome uvjetovati još bolji i još kvalitetniji rad samog povjerenstva. Evo toliko. Hvala lijepa.

još reći da možda treba istaknuti u cijeloj priči da je jednak broj zastupnika iz oporbe jednak broj zastupnika iz vladajuće koalicije. Prema tome, ne možemo opravdanje za protekle godine nalaziti u nekakvom blokiranju HDZ-a o radu povjerenstva. Ovdje je trebalo po meni da osim šest zastupnika da je i pet vanjskih članova, vanjskih članova uglednika iz kojih neće prodati svoje ime za nekakvo dizanje ruku ako su protiv tog koji jasno, otvoreno, nedvosmisleno iznose svoje stavove i tako glasuju. Prema tome, mislim da povjerenstvo ima sve preduvjete za dobar rad, a vjerujem da je imalo i ranije preduvjete za dobar rad. I žao mi je što evo proteklih godina, dakle prije osnivanja ovog zadnjeg članova zadnjeg povjerenstva da nije malo bolje radilo jer bi sigurno sad bilo daleko manje posla nego što ima. Evo hvala. **Šeks, Hvala lijepo. Pa ja se zahvaljujem uvaženom kolegi Kruni evo koji me je zapravo nadopunio u ovom smislu moje rasprave, jer ja namjerno nisam htio politizirati vezano za ovu temu i vezano za suštinu dakle same točke dnevnog reda. Ali apsolutno treba podvući i u tome se slažem s vama da nema mogućnosti nikakvog politiziranja, majorizacije, pritiska ove ili one političke jer ako se radi i kada se radi o saborskim zastupnicima dakle da su ravnopravno čak i brojčano oni jednako ili ravnomjerno zastupljeni u samom povjerenstvu. dobro ste spomenuli uvaženi kolega da su ugledni javni djelatnici članovi tog povjerenstva koji zasigurno ne bi sebe radi u prvom redu dopustili da se u tom smislu kako smo imali prilike čuti sa ove strane sabornice ispolitizira ili da se samo povjerenstvo pretvori u jedan instrument ne znam čije političke volje. Sam zakonski okvir to ne omogućava. Ljudi koji sjede u tom povjerenstvu to onemogućavaju. Sve sjednice su javne. Javno se raspravlja o svim predmetima ja stvarno ne vidim nikakvog razloga, ne samo za takvo raspravljanje nego ne vidim niti uporište gdje bi ta majorizacija u političkom smislu na na neki način došla do izražaja i to iz razloga i stručnosti tih ljudi i kompetentnosti tih ljudi, a ponajviše iz razloga javnosti. Ponavljam na našim sjednicama sjede novinari koji jako, jako pomno prate ne samo točke dnevnog reda nego i naše rasprave tako da

Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Naime, gospodine Tomljanoviću kazali ste da treba intervenirati i u rebalansu itd., točnije osigurati i primjerena sredstva za rad ovog povjerenstva. Naime, mislim da ćemo i ovim ovim današnjim prijedlogom dakle Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, osiguranjem dodatnih sredstava, ali isto tako i popunjavanjem ove službe osigurati i daljnji efikasni rad ovoga povjerenstva. Naime, podaci koji su ovdje danas čitani jasno pokazuju da u promatranom razdoblju od 2004. godine da se bitno, značajno povećala efikasnost ovoga povjerenstva, njegovoga rada. Naime, od toga da smo godišnje imali 60, 70 predmeta koji su ostali neriješeni o kojima povjerenstvo nije zauzelo stajalište, pa čak se navodi i za 2006. godinu 103 predmeta, dakle danas smo došli u situaciju da povjerenstvo vrlo efikasno, a kad kažem efikasno to znači i pravovremeno odgovarajući na upite i zauzimajući stavove, znači da smo se sveli na par predmeta koji su ostali iz prošle godine. Ono što isto treba naglasiti da u budućnosti moguće je da će biti možda manje predmeta, jer je napravljena jedna dodatna edukacija vašim odgovaranjem na upite, ali će ti predmeti biti sigurno sve složeniji. I zato je važno da se ovaj ured ekipira i da može pravovremeno odgovarati i na upite, ali i rješavati potencijalne slučajeve sukoba interesa. Hvala lijepa. Hvala lijepo. Pa evo uvaženi kolega moram vam kazati kada sam spominjao, i u tom smislu odgovoriti na vašu repliku, kada sam spominjao rebalans ili državni proračun za 2010. godinu u kontekstu same rasprave, sam spomenuo činjenicu da sredstava za stručne službe povjerenstva nisu direktno osigurana na pozicijama proračuna za 2010. godinu, ali se apsolutno slažem s vama da nije to samo jedini model, odnosno mogućnost financiranja stručne službe koju dakako treba financirati i čak i u mišljenju Vlade dati model ili prijedlog na koji način to podmiriti to podmiriti troškove funkcioniranja same stručne službe, tako je u prvom redu preraspodjelom onih sredstava iz kojih su se i do sada crpila sredstva za tu namjenu. Inače apsolutno se slažem s vama, u svemu ovom što ste kazali na poboljšanje kvalitete rada, na rezultate povjerenstva, na broj obrađenih predmeta, i svemu onom čemu u pozitivnom smislu naše povjerenstvo naravno participira. Dakle spominju rebalans proračuna za 2010. godinu spomenuo sam ga samo u kontekstu iznalaženja jedne od varijanti ili mogućnosti financiranja stručnih službi. Ako to i ne bude tako ili ako se u nekom …/Ne razumije se./… rebalansu ili direktno u samom proračunu ne osiguraju sredstva ona će se zasigurno osigurati na drugi način. Ja sam uvjeren u to preraspodjelom sredstava za stručne službe Hrvatskog sabora. Hvala. Jedna obavijest, sjednica Odbora za regionalni razvoj, šumsko i vodno gospodarstvo sazvano za danas u 13 i 30 sati održat će se u 14 sati u dvorani Janka Draškovića. Dakle umjesto u 13 i 30 u 14 sati. Gospodin zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče, gospodine predsjedniče povjerenstva, kolegice i kolege. Da smo u američkom kongresu ja vjerojatno sad ne bih imao pravo govoriti, ja bih se kao zainteresirana strana i kao član povjerenstva javio predsjedatelju, rekao mu da sam član povjerenstva i molio bih ga da na početku sjednice pročita sve nas koji smo mu se javili kao zainteresirane strane, objasnili zašto se nećemo javiti u raspravi i zašto nećemo sudjelovati u glasovanju. No nismo u američkom kongresu, pa sam se evo usudio javiti sa ciljem da kažem nekoliko riječi vezano uz rad ovog povjerenstva. Ja moram reći, potvrđujem ono što je gospodin Tomljanović rekao, ovo povjerenstvo u zadnjih godinu, dvije dana zaista radi dobro, radi na način da stručno, detaljno, korektno, objektivno analizira svaki slučaj i do sada nismo imali većih prigovora na naše odluke, iako smo broj tih predmeta koje analiziramo znatno povećali u odnosu na prethodno razdoblje. Prema tome, svakako je dobro to reći. Da bi povjerenstvo dakako radilo još bolje treba osigurati dostatan broj stručnih ljudi, dostatan broj ljudi koji će obavljati tehničke poslove, adekvatan prostor, što zasad još uvijek nisam siguran da je trajno riješen, zatim moramo riješiti pitanje opreme, posebno opreme vezane uz informacijsko-komunikacijske tehnologije, mi moramo sve naše odluke učiniti javnima, podignuti ih na web, na Internet, i na taj način svaki će građanin moći u svakom trenutku vidjeti što smo riješili, kako smo riješili i što nismo riješili. Da li 8 djelatnika ili ne, o tom mogu reći par riječi. Ja apsolutno sam za to, ali spomenut ću to iz razloga jer su me na klubu jasno pitali i mi smo detaljno analizirali to pitanje. Ali prije nego što prijeđem na to, dozvolite mi samo nekoliko riječi o prijedlogu gospodina Leke. Vidjeli smo da se pokušavamo opet podijeliti u dvije, za i protiv takvog načina, osamostaljivanja povjerenstva i od Vlade i od Sabora. Ja mislim da dugoročno gospodin Leko ima pravo, bez obzira što mi dobro radimo, dugoročno ima pravo, ja vjerujem da gospodin Kačan, gospodin Petrović i još nekolicina niz njih uz stručne službe bi jednako dobro odradili taj posao, i bez tamo sjedimo gospodin Tomljanović i ja. Ja vjerujem u to. I da mehanizam izbora članova povjerenstva bude bitno drugačiji, da zaista ne bude diktiran da tako kažem, stranačkim ili međustranačkim dogovorom ili dogovaranjem. Toga je do sada bilo, ne možemo reći da ga nije bilo, bilo ga je. Prema tome, dugoročno gospodin Leko ima pravo, dugoročno razmišljajmo u tom pravcu i nemojmo odmah jedni druge gledati preko nišana, to nema uistinu smisla, posebno kad se radi o ovom povjerenstvu, izuzetno značajnom povjerenstvu. Ono što mene muči, i što sam na klubu teško mogao objasniti, je kad, ako ste dobro radili zašto tražite još djelatnika. Po sistematizaciji imamo 8, pravo na 8. Ono što me muči je, kolegice i kolege, budimo objektivni jedan ciklički karakter rada povjerenstva, u razdoblju nakon izbora se znatno povećava opterećenje tog povjerenstva. Nakon toga slijedi faza mirnog rada, kada sigurno ne treba 8 djelatnika. Ali kad je onaj val onda ih treba 8. Osim toga na duge staze ako analiziramo pitanje rada ovog povjerenstva, već sad primjećujemo da i ljudi shvaćaju što je to sukob interesa, da ga izbjegavaju i da sve manje upita imamo što je jako dobro, …/Ne razumije se./… da taj val koji je sada vrlo visok nakon izbora za 4, 8 ili 12 godina će biti niži, pa sve niži i niži, tada će oni koji će doći u ove klupe morati po meni napraviti jednu korekciju, eventualno smanjiti taj broj, promijeniti sistematizaciju, napraviti nešto jer će se okolnosti, broj predmeta promijeniti, na bolje ja se nadam. Zato nisam za ono što imaju u Srbiji 59 ljudi. Jedino što je dobro što je ta agencija izdvojena iz sustava politike i utjecaja politike. To je dobro. Moramo i to reći. Prema tome, kolegice i kolege, dajmo podršku povjerenstvu, ali u funkciji vremena pratimo novonastale promjene i potrebe i u skladu s tim jasno onda korigirajmo i naše odluke. Hvala lijepo. Naime, svakako bih podržao sve ove pohvale koje su izrečene posebno za rad povjerenstva u ovom zadnjem razdoblju i isto tako da u radu povjerenstva kada ste spomenuli gospodina Leku koji je kazao da bi to kao sve trebalo odvojiti od Sabora i od Vlade itd. Mislim da je tu pitanje koncepcijsko. Naime, nikako ne bi trebali shvatiti ovo Povjerenstvo za sukob interesa da bi ono trebalo biti ni općinski, ni županijski, ni Visoki trgovački sud, dakle nešto takvoga. Dakle, povjerenstvo ima jednu delikatnu ulogu jednoga arbitra i tumača što je to zapravo sukob interesa. Jer ja mislim da se možemo složiti oko toga da kazna koju izriče povjerenstvo od 10 tisuća dakle ta jedna packa, mogli bi reći, državnim dužnosnicima kojima to čini pola plaće ili možda manje, da ta jedna packa da ne rješava temeljni problem u hrvatskome društvu. Dakle, nas ovdje kod sukoba interesa više zanimaju oni slučajevi, ne ti koji dobivaju kaznu od 10 tisuća kuna, nego oni koji moguće su naznaka ozbiljnih, opasnih, korupcijskih i kriminalnih radnji. Dakle, taj dio je. Povjerenstvo ostaje u svojim okvirima i tumačenja što je to sukob interesa, ali kažem, ne može zamijeniti ulogu sudova. Miljenko (HNS)** Mi smo se jako distancirali od bilo kakvog oponašanja ili supstitucije bilo kakvog suda. To moramo reći. I tu smo jako uspješni. Ali, ne slažem se s vama da ne možemo razgovarati pro futuro o drugačijem mehanizmu izbora članova povjerenstva, učiniti ga profesionalnim, potpuno ga udaljiti iz sustava izbora Hrvatskog sabora i utjecaja Hrvatskog sabora na ljude koji tamo sjede. Zašto? Jer bi Trgovački sud, nevladine udruge, Odvjetnička komora dali nekoliko imena i da na taj način sasvim drugim mehanizmom biramo te ljude, ja vjerujem da oni ništa lošije ne bi radili ako bi to bili ljudi koji su stručni, kvalitetni itd. Mislim da je gospodin Kačan dao jednu posebnu notu, kvalitetnu notu radu našeg povjerenstva i ne nalazim da nekoliko takvih ljudi ne bi mogli potpuno pa možda i bolje raditi, a da nas saborskih zastupnika tamo nema. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Naime, mislimo da se donošenjem ovog Pravilnika o unutarnjem ustroju da se postiže dovoljna razina samostalnosti, dakle ovoga ureda. Ja mislim da svi ljudi, i povjerenstvo, a i oni koji tamo rade, da mogu kazati kolika je njihova samostalnost u tome radu i samostalnost kod donošenja odluka. Naime, povjerenstvo radi iznimno važan posao. No u odnosu na ono što spada u nekakvo kažnjavanje državnih dužnosnika za sukobe interesa mislim da je važniji ovaj dio prevencije, prevencije, edukacije, obučavanja, učenja itd., svih državnih dužnosnika na svim razinama oko toga što smiju što smiju činiti obnašajući državnu dužnost, a što je sukob interesa. Naime, mi isto tako trebamo ovdje imati na umu činjenicu da je u RH 1800 dužnosnika i da se tu ne radi samo o dužnosnicima višeg ranga, dakle državnim tajnicima, ministrima, saborskim zastupnicima da stupanj informiranosti pa i dostupnost informacija nije u svim slučajevima jednak u odnosu npr. na nekakve načelnike nekih malih općina o kojima ćemo možda danas sutra ovdje razgovarati i da se ugase jer ne mogu se financijski sami sebe financirati, financijski nisu održivi. Dakle, radi se o velikom broju dužnosnika, radi se o različitoj strukturi dužnosnika i mislim da jedna od temeljnih zadaća, a koju je povjerenstvo, vidjet ćemo to i iz Izvješća povjerenstva za 2009. godinu, mislim vrlo korektno obavilo. Dakle, da se prije svega državni dužnosnici educiraju i da se uče oko toga što je mogući sukob interesa. Veliki doprinos tome su i tzv. smjernice o zabranama za javne dužnosnike koje su izašle polovicom 2009. godine gdje se na jedan vrlo zoran način sa puno primjera, sa puno potkrijepa iz prakse zapravo analizira situacija oko Zakona o sukobu interesa i na neki način daju preporuke državnim dužnosnicima za ponašanje. I posebno u onim slučajevima koji se mogu tumačiti dvojako, gdje ljudi nisu sigurni na koji način postupaju. Dakle, mislim da su te smjernice apsolutno odigrale svoju ulogu. Bilo je prošle godine u, ja sam barem pročitao na internetu, jedan novinski članak vezano za Dubrovnik gdje je rečeno, kaže "danas na sjednici županijske skupštine, u rujnu mjesecu, dogodio se pravi skandal kada je čelnica regionalne agencije razumije./… objavila dokument s listom ljudi koje je morala zaposliti radi pritisaka iz SDP-a. Ne govorim to da bi podsjećao na tu situaciju u Dubrovniku i vjerojatno nešto što je apsolutno nemoralno. Ali bi pokušao to pitanje malo proširiti. Dakle, državni dužnosnici nisu samo državni dužnosnici. Oni su dosada radili na ozbiljnim menadžerskim pozicijama, radili su kao sveučilišni profesori, kao odvjetnici itd., dakle dakle ljudi koji su prošli sustave i koji apsolutno mogu davati i preporuke za zapošljavanje. Dakle, jedan državni dužnosnik koji je sveučilišni profesor može dati pismenu, usmenu preporuku za zapošljavanje svoga, uzmimo bivšeg, studenta, diplomanta itd. Jedan menadžer koji je radio u jednoj tvrtci može također za djelatnike koji su radili u toj tvrtci dati svoje preporuke za zapošljavanje ljudi. Dakle, jer što je? Kad gledamo javni natječaj to nije natječaj za robe i usluge, odnosno nije za predmete. Natječaj za kadrove, za ljude itekako je kompleksna kategorija koja ne može dokraja sve objektivizirati. Dakle, važne su i preporuke. U tom smislu na neki način je i pitanje, evo i za našeg gospodina Matu Kačana, dakle da li državni dužnosnici smiju davati pismene, odnosno usmene preporuke za zapošljavanje ljudi u državnim institucijama, u različitim javnim poduzećima, u poduzećima i jesu li oni zbog toga u sukobu interesa. Ali ne s naslova toga što su oni političari, državni dužnosnici, nego s naslova posla kojeg su prethodno obavljali, kao profesori, kao odvjetnici kao menageri, kao ljudi koji itekako mogu reći je li netko efikasno obnašao svoj posao, radio i da mu u tom smislu mogu dati najbolje preporuke za novo zapošljavanje. I na kraju još bih kazao mislim da je povjerenstvo u ovom razdoblju u kojem je radilo ispunilo svoju zadaću, i da je to doprinos i suzbijanju korupcije u društvu jer ono mogli bi reći djeluje u početnom dijelu početnom dijelu gdje počinje taj sukob interesa koji na žalost u nekim situacijama prerasta u nešto drugo, uz sve pohvale molio bih odgovor na ovo pitanje. Hvala lijepa. Obzirom da nema više prijedloga za raspravu, zaključujem raspravu. Sada bi trebala biti stanka ali prije stanke ću objaviti što će biti dalje. Za točku 7. Statut Agencije za elektroničke medije, točku 8. Izvješće o radu Vijeća HRT-a i programskih načela itd., i Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama koje su sada na dnevnom redu nema uvjeta za raspravu. Točka 9., 10., 11. i 12. a to su Prijedlozi zakona o izmjeni i dopuni Zakona o izboru Predsjednika Republike, predlagatelj Klub zastupnika IDS-a, točka 10. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor, isto Klub zastupnika IDS-a i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba, isto predlagatelj Klub zastupnika IDS-a i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o područjima županija gradova i općina u Republici Hrvatskoj, isto predlagatelj zastupnik Boris Miletić. Sva četiri prijedloga kluba zastupnika IDS-a i četvrti zastupnika Borisa MIletića je Klub zastupnika IDS-a odnosno zastupnik Boris MIletić povukao iz procedure. U pogledu točke 13. Pročišćenog dnevnog reda, Konačnog prijedloga zakona o izmjeni dopuni Zakona o Hrvatskom crvenom križu gdje sam ja predlagatelj, Vlada nije dala svoje mišljenje, ali je došao zato u proceduru Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom crvenom križu koji će biti sutra predložen za uvrštavanje u dnevni red, prema tome, počet ćemo u 15 sati sa točkom 14. a to je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi, prvo čitanje, predlagatelj Klub zastupnika HNS-a. Nakon provedene rasprave po tom prijedlogu zakona preskačemo točke 15., 16., 17., 18. i 19. jer za njih nema uvjeta, uvjeta, i idemo na raspravu o točkama 20., do to je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, predlagatelj Klub zastupnika SDP-a, točka 21. Konačni prijedlog zakona o dopuni Zakona o preuzimanju dioničkih društava, predlagatelj Klub zastupnika SDP-a, točka 22. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o državnim maticama, predlagatelj Klub zastupnika SDP-a i točka 23. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o osobnom imenu isto predlagatelj Klub zastupnika SDP-a. Dakle, sada se prekida sjednica, nastavlja u 15 sati sa Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi, predlagatelj Klub zastupnika HNS-a.